Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. POslovnika. Sukladno članku 159. POslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, odbor za europske integracije i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnijela zastupnica Ana Lovrin. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa uvaženi Damir Kontrec. Izvolite. s Konačnim prijedlogom zakona. Naime, Zakon o odvjetništvu usklađen je s direktivama Vijeća Europe 2009. godine čime je omogućeno državnim odvjetnicima iz država članica EU provoditi aktivnosti odvjetničke profesije kao i uvjeti prekograničnog pružanja odvjetničkih usluga u RH. U tehničkim daljnjim konzultacijama sa Europskom komisijom predlaže se da se izričaj članka 36.e stavak 1. ovog zakona, Zakona o odvjetništvu doradi na način da se jasno naglasi da odvjetnik iz države članice EU a koji nije upisan u imenik stranih odvjetnika na temelju članka 36.a, b i d smije obavljati pojedine radnje odnosno slobodno pružati odvjetničke usluge, sloboda pružanja usluga u okviru obavljene odvjetničke djelatnosti a opet u skladu sa članka 36.c stavak 1. i 2. Zakona o odvjetništvu. Napominjem da ista prava prilikom stupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju će imati hrvatski odvjetnici u državama članicama Zakon o odvjetništvu sukladno zakonodavstvu država članica EU propisao je da je odvjetničko društvo osim kao javno trgovačko društvo može osnovati i kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Međutim, odredbe Zakona o odvjetništvu koje govore o odgovornosti odvjetnika za štetu, a koje uređuju odgovornost odvjetničko društva odnosno svakog odvjetnika u društvu i društva općenito, potrebno je uskladiti s odredbama o odgovornosti društva s ograničenom odgovornošću i odgovornosti u javnom trgovačkom društvu sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima. prijedlogu ovog zakona najniža osigurana svota za svakog odvjetnika pojedinačno, ali i odvjetnika u zajedničkom odvjetničkom uredu odnosno odvjetnika zaposlenog u odvjetničkom društvu je 800 tisuća kuna. Odgovornost odvjetničkog društva koja bi proizlazila iz odredbi Zakona o trgovačkom društvu, dakle u slučaju kada takva odgovornost postoji, je najniža svota 9 milijuna kuna i u jednom i u drugom slučaju bez obzira na broj slučajeva koji bi se takvom policom osiguranja pokrivali. Napominjem da obveza osiguranja odvjetnika od odgovornosti je obveza koja ako ju odvjetnik ne izvrši predstavlja tešku povredu odvjetničke dužnosti sukladno kodeksu i u tom slučaju ako odvjetnik ne bi izvršio svoju obvezu osiguranja i nije takvu policu prijavio Hrvatskoj odvjetničkoj komori u tom slučaju to predstavlja stegovno djelo koje ima za posljedicu isključenje iz Hrvatske odvjetničke komore. Ovim izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu otklanjaju se različita tumačenja odredbi odgovornosti odvjetničkih društava, odnosno odvjetnika članova društva za štetu koju bi počinili obavljanjem odvjetništva trećim osobama. Obzirom da smo na odborima imali različita razmišljanja ovom odgovornošću odvjetničkog društva kao društva s ograničenom odgovornošću se daje zapravo dodatno osiguranje klijentima takvih odvjetničkih društava. Zahvaljujem.

Hvala vam lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 113. sjednici održanoj 25. siječnja 2011. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, s konačnim prijedlogom zakona. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Na tekst konačnog prijedloga zakona odbor daje prijedloge, primjedbe na pojedine odredbe kako bi ih predlagatelj razmotrio te eventualno svojim amandmanima otklonio manjkavosti manjkavosti koje se odnose i to na: Prvo, na članak 1. u stavku 1. izmijenjenog članka 33. predlaže se dopuniti odredbu naznakom da se radi o odgovornosti za štetu, odnosu odgovornosti za štetu. Na članak 3., u izmijenjenom stavku 1. članka 44. predlaže se dopuniti izričaj kako bi bilo razvidno da se odnosi na štetu, ali koja nastane činjenjem, ali na štetu koja nastane poduzimanjem bilo koje radnje ili kao posljedica propusta. Istodobno, u izmijenjenom stavku 4. valja doraditi izričaj jer se ne radi o zaključivanju odnosno sklapanju police osiguranja jer je polica samo isprava koja je dokaz da je ugovor o osiguranju sklopljen. U izmijenjenom stavku 7. predlaže se sukladno Zakonu o obveznim odnosima rabiti pojam sklapanje ugovora i stoji u dodatnom novom stavku 14. te utvrditi kada počima teći navedeni rok. Glede izmijenjenog stavka 10. ocjenjuje se da se radi o dogovoru, a ne odgovoru što valja izmijeniti. U odnosu na izmijenjeni stavak 10. predlaže se odredbu doraditi na način da se nedvojbeno utvrdi što se smatra osiguranim slučajem kako bi tada bila razvidna osnovanost razlike u iznosu najniže osigurane svote odvjetnika u odnosu na odvjetničko društvo. Nadalje, nije razvidna osnova prema kojoj se utvrđuje isti iznos osigurane svote za svaki odnosno bilo koji osigurani slučaj. Istodobno nije razvidno koja je sankcija za odvjetnika, dakle govorimo o sankciji za odvjetnika ili odvjetničko društvo ako do sklapanja ugovora o odgovornosti za štetu ne dođe. Dakle, u onim situacijama kada se radi, a bez sklopljenog ugovora o odnosu odgovornosti za štetu. Hvala lijepo. Hvala lijepo. Ostali odbori? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. Najprije u ime kluba HDSSB-a uvaženi kolega zastupnik Dinko Burić. Izvolite, kolega Burić.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Pravda je često puta teža ljudima od nepravde. Pred nama je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. Predlagatelj tvrdi da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije. Ništa neobično, s obzirom na činjenicu u kojoj fazi pregovora sa Europskom unijom se danas nalazi Hrvatska. No ovaj prijedlog zakona zaslužuje ipak posebnu pozornost zbog niza specifičnih razloga. Među njima zasigurno je jedan od najvažnijih utjecaj hrvatskoga odvjetništva na ukupno stanje hrvatskoga pravosuđa. Osvrnut ću se u današnjoj raspravi samo na neke od glavnih problema hrvatskoga pravosuđa, a koje jesu u direktnoj vezi sa hrvatskim odvjetništvom. To su dugotrajnost sudskih postupaka, odvjetničke tarife, korupcije te sprega sudstva i odvjetništva s centrima političke moći. Kad je u pitanju dugotrajnost sudskih postupaka Hrvatska je vjerojatno jedina zemlja u Europi u kojoj sudski postupci traju 10 pa i više godina, a nije rijetkost susresti se s postupcima koji traju i 30 i više godina. Hrvatska je sa svojih oko 4,5 milijuna stanovnika u poziciji da ima oko 1,5 milijun neriješenih sudskih sporova. Iz toga bi se moglo zaključiti da u Hrvatskoj u prosjeku svaka obitelj vodi jedan sudski postupak. K tome najmanje 1/4 hrvatskih građana zbog dugotrajnosti sudskih postupaka i ne doživi presudu u svom postupku. Među glavnim razlozima za odugovlačenje sudskih postupaka uz neadekvatnu organizaciju rada sudova, još uvijek neadekvatan Zakon o parničnom postupku i manjak kompetentnih i odgovornih sudaca zasigurno su i odvjetničke tarife i korupcija. Visinu i način obračuna odvjetničkih tarifa u Hrvatskoj određuje samostalno Hrvatska odvjetnička komora. Ona je organizirana kao interesna zajednica za zaštitu svojih članova. Na žalost, ona se niti na koji način ne može uporediti sa odvjetničkim komorama u europskim demokratskim zemljama koje su sastavni dio pravosuđa. Nakon osamostaljenja Hrvatske države za predsjednika Hrvatske odvjetničke komore 1992. godine izabran je sin prvog hrvatskog ministra financija poznati odvjetnik Marijan Hanžeković. 1994. godine Hrvatski sabor donio je za europske prilike jedinstven zakon kojim je dozvolio Hrvatskoj odvjetničkoj komori da samostalno određuje visinu i način obračuna odvjetničkih naknada, odnosno tarifa s time da odluke Hrvatske odvjetničke komore čak imaju i zakonsku snagu. Drugim riječima Hrvatski zakon je prenio zakonodavne ovlasti na jedno interesno cehovsko udruženje. Hrvatska odvjetnička komora na žalost je zloupotrijebila ove ovlasti do krajnjih granica odredivši apsolutnu pojedinačnu visinu odvjetničkih tarifa dvostruko većom od naknada njemačkih odvjetnika, a broj obračuna takvih naknada nije ograničen. Pri tome je predviđeno da se obračunava i posebna naknada za svaki izlazak na ročište i pisani podnesak sudu što je rezultiralo direktnim sukobom interesa odvjetnika i njegove stranke. Pored toga tarifni sustav Hrvatske odvjetničke komore predvidio je i mogućnost ugovaranja postotka od dosuđenog iznosa što odvjetnika čini direktno zainteresiranim i za ishod sudskog postupka. Posljedice ovakvog tarifnog sustava jesu odugovlačenje sudskih postupaka, jer odvjetnik ima interes da se održi što više rasprava i preda što više sudskih podnesaka jer za svaki taj čin dobiva i posebnu naknadu. Drugo, ogromna na zakonu zasnovana reklo bi se pljačka hrvatskih građana, o pravnim osobama da i ne govorim, pri čemu su neki od odvjetnika uistinu postali najbogatiji hrvatski građani, a da nitko u njih ne upire prstom kao na tajkune. Nadalje, masovan odlazak sudaca u odvjetnike zbog nerazmjerno visokih zarada u odnosu na sudačka primanja i konačno mogućnost dogovora postotka od dosuđenog iznosa vodio je i do zainteresiranosti odvjetnika za ishod sudbenog postupka i time povećanog utjecaja na suce. Sve ovo navedeno rezultiralo je činjenicom da odvjetnici u siromašnoj Hrvatskoj mogu zaraditi u apsolutnom iznosu i do nevjerojatnih 10 puta više od svojih kolega u bogatoj Njemačkoj, ako se uzme razlika u prihodima i standardu građana onda građani i pravne osobe u Hrvatskoj plaćaju čak 50 puta veću cijenu odvjetničkih usluga od građana i pravnih osoba u Njemačkoj. Osiromašena i opljačkana Hrvatska država uistinu je za neke odvjetnike u hrvatskoj postala pravi El Dorado. Pri ovome treba imati na umu da Hrvatska odvjetnička komora nije dio, organ pravosuđa. Ona je u mnogočemu postala beskrupulozna, interesna zajednica s posebnim statusom i posebnim zakonodavnim ovlastima koja se teško može naći u bilo kojoj drugoj državi svijeta. Ako imamo na umu činjenicu da pojedini odabrani odvjetnici mogu zaraditi i 10000 eura i više samo za pristup ročištu koji u prosjeku ne traje duže od pola sata, a da sudac za to mora raditi mjesecima, onda je uistinu teško zamisliti da će iole kompetentan sudac ostati u svom zanimanju. Kad je u pitanju korupcija ona je u Hrvatskoj ne samo prema anketama među građanima već i prema svemu čemu svjedočimo posljednjih mjeseci najraširenija u politici. Na žalost i to i u vrhu državne vlasti. Bivši premijer Ivo Sanader kao donedavni neprikosnoveni vođa HDZ-a i Vlade Republike Hrvatske uveo je uistinu vrlo visoke standarde i to i u europskim i u svjetskim razmjerima kad je u pitanju korumpiranost političkih lidera u nekoj zemlji. I takve standarde postavio je i za one koje je birao sebi za najbliže suradnike. Njega danas nema u Hrvatskoj, svi znamo gdje se trenutno nalazi. No, njegov duh još uvijek hoda ne samo u odajama Banskih dvora već i odajama mnogih ministarstava, državnih tvrtki i društava, pa i određenim saborskim odajama. Danas nema voljenoga vožda ali je tu voljena vojvotkinja. Svakog dana otkrivaju se gotovo nevjerojatni scenariji kojima se pljačkao novac hrvatskih građana i nemilosrdno trpao u privatne džepove odabranih kadrova. I padaju redom glave ne samo direktora državnih tvrtki već i članova najužeg vodstva danas još uvijek vladajuće stranke pa i ministara iz Sanaderove Vlade. Pune se zatvorske odaje Remetinca poput filovane torte, ali toj torti ne nedostaje samo šlag. On će doći na kraju sa ili bez skupocjene torbice. Toj torbi nedostaje još fila, a on se nalazi u obliku pojedinih odabranih probranih članova Hrvatske odvjetničke komore. Jer koruptivna hrvatska hobotnica nije poštedjela na žalost niti pojedine odvjetničke redove i to u prvom redu onih režimskih odvjetnika koji iz nezasitnosti i gramzivosti nisu mogli odoljeti zločinačkom zovu organizacije koja je popljačkala hrvatske građane. Onih odvjetnika koji su do sada imali neprikosnoveno pravo tzv. zastupanja državnih tvrtki poput HAC-a, HRT-a, HEP-a, HŽ-a i drugih naplaćujući za to nevjerojatne iznose. Jer kako objasniti činjenicu da se ovi birani odvjetnički uredi u Hrvatskoj za pola sata zastupanja državnih firmi dizali i po 175000 kuna, a još su k tome i pobrinuli se da takvih polusatnih ročišta bude što je moguće više. A iste ove državne firme prepune su pravnika i onih potrebnih i upotrebljivih, a još više onih nepotrebnih i neupotrebljivih. Interesantno će biti gledati kada i USKOK i DORH zagrebu i po ugovorima državnih firmi s odabranim odvjetničkim uredima i bit će velikih i zanimljivih iznenađenja što će se sve pronaći pod skupocjenim tepisima i u skupocjenim namještajima bogato uređenih odvjetničkih ureda. I konačno, sprega sudstva i odvjetništva s centrima političke moći. Ima jedna izreka koja kaže "novac ruši i gradi i čini sve što hoće i pravog i pravdu s razlogom ubija". U hrvatskoj javnosti poprilično je rašireno mišljenje kako jedan tajanstveni visoko pozicionirani dužnosnik vedri i oblači hrvatskim pravosuđem kako tužiteljstvom tako i sudstvom, ali i odvjetništvom. Njegovom utjecaju pridaje se gotovo mitski značaj. Nedavno smo o njemu mogli čuti da ga nazivaju čak i instruktorom. Ovo je izrazito tajanstvena osoba. Za sada se samo po kuloarima priča da ima prosijedu kosu i takvu sličnu bradicu. Toliko je tajanstvenost te osobe da ja gotovo i ne vjerujem u njeno postojanje ili barem ne u takav njegov utjecaj ako takva mitska osoba uopće postoji. Jer tko bi još u Hrvatskoj mogao povjerovati da postoji netko tko bi odabranim odvjetnicima, tužiteljima, istražiteljima, porotnicima ili sucima mogao dirigirati što da istražuju, koga da progone i sude i kakve presude da donose. Tko još u Hrvatskoj može uopće zamisliti da je moguće utjecati na uglednu odvjetničku elitu pogotovo ne na onu koja nakon što je bespravno popaljetkovala kako se kaže državne firme, i to s blagoslovom aktuelne vlasti i politike ima želudac putem jednog od članova uprave bivšeg predsjednika Hrvatske odvjetničke komore, nedavno čak izjaviti da koncentracija moći kakvu ima premijerka ima dobra. Ovo je čak i istinito, ali je jednako tako istinito da nije dobra, dapače čak je i vrlo štetna po hrvatske građane i državne tvrtke i koncentracija moći kakvu ima Hrvatska odvjetnička komora. I tko još u Hrvatskoj uopće može zamisliti da državnim odvjetnikom, tužiteljem ili sucem u ovoj državi ne može postati nitko, ili rijetko tko bez blagoslova jednoga već spomenutog tajanstvenog čovjeka iz vladajućih političkih krugova. Tko još u državi Hrvatskoj može pomisliti da postoji netko tko je u stanju zaustaviti, ili barem do daljnjega u ladicu odložiti optužnice za ratni zločin npr. protiv predsjednika SDSS-a, stranke koja je od jednih najvažnijih koalicijskih partnera vladajućeg HDZ-a, aboliranog i danas umirovljenog saborskog zastupnika gospodina Vojislava Stanimirovića, čija je uloga u tragičnoj sudbini na Ovčari likvidiranih vukovarskih ranjenika i danas predmet od velikog interesa javnosti. Na žalost još uvijek ne interesa onih organa koji bi se za to prije svih trebali interesirati. Ili protiv donedavnog dožupana Vukovarsko-srijemske županije Jovana Ajdukovića, i također od jednih od čelnih ljudi SDSS-a kojeg svjedoci terete za ratni zločin protiv zarobljenih hrvatskih civilna na poljoprivrednoj ekonomiji u blizini mjesta Dalja. Optužnice postoje, ali u ladicama stoje. A gospodin Jovan Ajduković ne samo da za to za što ga se optužuje nije odgovarao, već je evo uz opće oduševljenje i poklike potpora hrvatskih branitelja Vukovara postao i odvjetnikom i uglednim članom Hrvatske odvjetničke komore. I pred njegovim odvjetničkim uredom u Vukovaru svakoga su dana sve duži i sve veći redovi građana, koji traže njegovu pravnu pomoć, naročito hrvatski branitelji koji ovih dana takvu pomoć najviše i trebaju, zbog optužnica i međunarodnih tjeralica koje je protiv njih podigla Srbija. Pa kad već ne dobivaju nikakvu ili nedovoljnu pomoć hrvatske vlasti, tko im može pružiti bolju pravnu pomoć od onoga tko jako dobro zna njih, a i oni njega, a vukovarski branitelji i Jovan Ajduković se itekako dobro poznaju. I tko još u ovoj našoj državi može i pomisliti da postoji netko tko je u stanju imati takav utjecaj na najviše sudska tijela, pa čak i na Vrhovni sud, da isti u odlučivanju o žalbi o nekoj presudi može utjecati na promjenu samo jedne rečenice iz prethodne presude na koju je uložena žalba, i to one rečenice koja se igrom slučaja tiče upravo njega, ostavljajući sve ostalo nevino netaknutim kako bi bilo što vjerodostojnije i uvjerljivije. A pogotovo je nezamislivo da u Hrvatskoj postoji takva osoba. Ja vjerujem da takve osobe nema, ili možda ipak ima. Ma ipak su ovo sve priče i nagađanja o sprezi sudstva, tužiteljstva i odvjetništva sa centrima političke moći u Hrvatskoj, najvjerojatnije čista naklapanja, i obične političke smicalice. I na kraju baš zbog razloga koji su uvodno spomenuti, klub HDSSB-a ipak će podržati prijedlog Zakona o odvjetništvu. Ako ni zbog čega drugoga, onda zbog toga što se njime precizno dorađuju zakonske odredbe koje reguliraju omogućavanje odvjetnicima iz država članica Europske unije obavljanje pojedinih radnji u okviru obavljanja odvjetničke djelatnosti u Hrvatskoj. Ipak su odvjetnici iz Europske unije, npr. iz Njemačke, manji derikože od uglednih odvjetnika hrvatske odvjetničke elite. I sigurno, barem zasada, nisu pod tutorskom palicom tajanstvene osobe iz vrha političkoga života vladajuće stranke. Ako i postoji takva osoba, ja sam kao i ogromna većina hrvatskih građana siguran u jedno, ta se osoba sigurno ne zove Vladimir Šeks. Hvala lijepo. Očito da će nam trebati na kraju i Sherlock Holmes, ali imamo tri prijave ispravaka navoda. Najprije uvažena kolegica zastupnica Ana Lovrin. Izvolite kolegice. lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa u ovom gorljivom ekspozeu rečeno je puno toga što nije vezano uz temu izmjena i dopuna ovog zakona. Ali izrečene su i netočnosti, puno njih, ali ja ću evo ispraviti dvije notorne neistine, a to je da danas u Hrvatskoj postoji milijun i 500 neriješenih predmeta, što nije točno. Početkom reforme pravosuđa bilo je milijun i 900 neriješenih predmeta, danas ih ima 700 dakle to smanjenje je za preko 60%, naravno ovo nisu svi koji nisu riješeni u razumnom roku, ovdje su i predmeti unutar 3 godine. Osim toga od tih 700 tisuća predmeta nisu sve parnice, nego i drugi postupci, dakle jedan manji broj broj je parnica, i to treba reći jer je ovo jednostavno neistina. Ne treba …/Ne razumije se./… pravosuđima zemalja Europske unije, jer niti kod njih nije blistavo stanje, dakle nije Hrvatska jedina zemlja koja ima parnicu koja traje preko 10 godina, sa duljinom trajanja postupka muči se i luksemburški sud. Osim toga, netočno je da Hrvatska odvjetnička komora samostalno utvrđuje tarife. Ona na svoje tarife, na odluku o tarifa mora dobiti suglasnost Ministarstva pravosuđa i te izmjene u zakon su uvedene čini mi se 2008. godine, godine, dakle ne određuje je samostalno. I jednako tako uveden je ograničavajući, odnosno ograničeni broj radnji u postupku u odnosu na pojedini slučaj, upravo da bi se spriječila zloporaba i odugovlačenje postupka od strane odvjetnika. Uvaženi kolega Emil Tomljanović, također ispravak navoda. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa evo uvaženi kolega je sasvim sigurno netočno kazao da je zakon na Hrvatsku odvjetničku komoru su prenesene zakonodavne ovlasti. To je netočno, a pogotovo netočno sve ono što je kazao u odnosu na odvjetnike, Hrvatsku odvjetničku komoru i način kako se odvjetnička tarifa donosi. Uvažena kolegica Lovrin je sad to kazala kako se ona donosi, dakle bez obzira na stav ili odluku Hrvatske odvjetničke komore, odvjetničke tarife donose se u suglasju ili uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, što je bilo predmetom izmjena samog zakona. Međutim za ovaj ispravak netočnog navoda sam se javio i zbog toga što na jednu profesiju, jednu časnu profesiju u Republici Hrvatskoj stvarno svaljeno drvlje i kamenje. Ti ljudi su obilježeni kao derikože, kao nečasni ljudi, kao ljudi kojima je isključivo i samo u interesu novac, radi čega oni obavljaju svoju djelatnost, svoju profesiju. Uvaženi kolega to je apsolutno netočno. Ja se slažem s vama da u svakom žitu ima kukolja, kao i u svakoj drugoj profesiji, ali odvjetništvo kao zanimanje, kao profesija sasvim sigurno u ovoj sabornici ne zaslužuje takve kvalifikacije kakve ste vi iznijeli. Hvala. Hvala. Kolega Burić, povreda Poslovnika. Tomljanoviću odvjetnike. Ima među njima dakako časnih ljudi. Ali ako ste dobro slušali govorio sam o odvjetničkoj eliti, o biranim, odabranim i probranim, koji su čak i uz suglasnost Ministarstva pravosuđa derali ne samo građane, nego i državne tvrtke za po 175 tisuća kuna za po pola sata sudjelovanja na ročištu. To demantirajte, pa onda možete reći da ja govorim neistinu. nismo ovdje ništa popravili što se tiče Poslovnika, nećemo ni kolega Tomljanović ako jer i elita nema ni imena ni prezimena. Svatko može misliti na što se odnosi. Ne treba stvari generalizirati, ja znam što hoćete intervenirati. Sve treba imati svoje ime i prezime i ako je netko digao 170 tisuća za pola sata onda postoji adresa, pošaljite to, netko za to treba nastupiti, reći svoje mišljenje, stav itd. Kolega Tomljanović, povreda Poslovnika, izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi kolega je povrijedio Poslovnik jer sam ja ispravio njegov netočan navod. On je kazao da su na Hrvatsku odvjetničku komoru u svom izlaganju prenesene zakonodavne ovlasti. To je kolega netočno i u tom smislu ste povrijedili odredbu samog Poslovnika. Dakle, a sve ono što ste vi govorili o odvjetništvu kao profesiji ja sam kazao da u svakom žitu ima kukolja, ali ste generalizirali. Vi ste te ljude, ono što se kaže gotovo sveli čitavu profesiju, zabilježio sam vaš izraz koji ste upotrijebili, nazvali derikože. Hvala. Primirite se malo. I imamo ispravak, uvaženi kolega Mile Horvat. Izvolite kolega Horvat. **Horvat, Mile (SDSS)** Zahvaljujem se gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Dakle, ja bih ispravio navod kolege Burića, u kom on ponovno po nebrojeno puta i u svakom situaciji i proziva i etiketira i kvalificira predsjednika moje stranke dr. Stanimirovića nazivajući ga ratnim zločincem. Naime, nije točno da da je protiv njega podnesena kaznena prijava, a najmanje je točno to da se ona drži u nekakvoj mračnoj ladici po nekakvim političkim urgencijama. Osnovno pravilo u pravu kaže nemoj judex cine actore – dakle nema krivice odgovorne osobe bez tužbe. To je osnovna stvar i mi se kao legalisti toga trebamo držati. Prema tome, vi ne možete ovdje nas uvjeriti da je gospodin Stanimirović ratni zločinac jer nema podnesene kaznene prijave u tom smislu protiv njega. I molim vas da ga ne stavljate u kontekst onog što ste rekli u okviru ove teme, a najmanje u kontekst imena jednog čovjeka koga ste ovdje apostrofirali iz odvjetničke branše 2 puta.

govori o nečemu što ja nisam rekao. Niti sam ja rekao da on jest ratni zločinac, ali stoji činjenica da je protiv i njega i gospodina Ajdukovića podnijeta kaznena prijava Državnom odvjetništvu koja još uvijek stoji u ladicama. I protiv gospodina Stanimirovića i protiv gospodina Ajdukovića. I nisu proglašeni ratnim zločincima niti procesuirani samo zbog Zakona o aboliciji. Kad to bude ukinuto nisam siguran da će biti **Friščić, Josip vi jako dobro baratate izrazima jer ova vaša zadnja rečenica je ponovno potvrda one prije teze koju smo ispravljali. Mislim da u ovoj sabornici ne bi trebali dijeliti etikete, a ne pogotovo etikete zločina i zločinaca. Neka to rade one službe koje to trebaju raditi. Mi smo da bi se to radilo donijeli jasne i transparentne propise i regulativu. Na redu je klub SDP-a i uvaženi kolega zastupnik Josip Leko. Izvolite kolega Leko. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici Vlade, predlagatelja, kolegice i kolege zastupnici. Poslije ove rasprave i ispravaka netočnih navoda ja bih otprilike vratio se ka suštini stvari, a ovo bih komentirao jednom rečenicom koju je prije možda 2 stoljeća, ne znam točno, rekao jedan pametan čovjek. Rekao je da demokracija bez moći je nemoćna, ali moć bez demokracije je tiranija. S obzirom da je odvjetništvo vrlo važna društvena služba u demokraciji, u zaštiti pravne države i vladavine prava pogledajmo kako ovaj zakon djeluje na 2 razine. Da li osigurava, da tako kažem, uspješan rad te službe u zaštiti prava građana pred sudovima, upravama itd., i jesu jesu li građani klijenti te struke zaštićeni od njihove samovolje ili propusta. Ako na to damo pozitivne odgovore onda treba ovaj zakon poduprijeti jer pomaže da se uspostavi jednostavno više demokracije u hrvatskom društvu. Dakle, dvije su razine koje treba promatrati ovaj zakon, već sam o jednoj rekao. Je li osigurava da su svi odvjetnici po ovom zakonu izjednačeni. Dakle, pred zakonom i po ovom zakonu izjednačeni. Volio bih da imamo odgovor u vrijeme rasprave na to pitanje. Evo zašto, odmah u sredinu problema, sredinu stvari. Naime, prijedlog ovog zakona u članku 3. govori o osiguranju slučajeva kad odvjetnici u svojem poslovanju i poslu naprave štetu klijentu. Ovdje imamo 2 rješenja. Jedno je rješenje da se za osigurani slučaj, naglašavam osigurani slučaj, kad odvjetnik radi, djeluje i napravi se taj slučaj, dogodi se taj slučaj, a odvjetnik je u zajedničkom odvjetničkom uredu osigurava taj slučaj sa 800 tisuća kuna. Dakle, to je najniža svota na koju može osigurati osigurani slučaj. Ako odvjetnik radi u društvu s ograničenom odgovornošću onda osigurani slučaj je za odvjetnika 9 milijuna kuna. Riječ je dakle o istom poslu. Ne rade odvjetnici iz društva sa ograničenom odgovornošću druge slučajeve i druga zastupanja. Ista su zastupanja i odvjetnika kad je u zajedničkom odvjetničkom uredu, ali najniža svota osiguranja je na 800 tisuća kuna. Zanima me valjani razlozi je li ovo favoriziranje odvjetnika da se klijenti sa većim svotama vrijednosti vrijednosti spora upute u društvo s ograničenom odgovornošću, dakle da li se ovim zakonom favorizira organizacija odvjetnička u društvo sa ograničenom odgovornošću? Ako nije, onda nama, onda građanima treba reći zašto nije. Koji je motiv da se osigurani slučaj različito osigurava. Mislim da je to vrlo važno kako bismo mogli vrlo odgovorno glasovati o prijedlogu i biti odgovorni pred građanima. Dakle ostajemo kod toga čitajući i tumačeći po nekoliko osnova taj članak, tu izmjenu, da moramo znati koja je povoljnija stvar za građane, pravne osobe, klijente, odvjetnika. Koju poruku šaljemo, zašto to radimo? Kada je riječ o omogućavanju da se odvjetnici iz zemalja Europske unije pojavljuju u Hrvatskom pravnom prostoru, da tako kažem, pred sudovima, upravama itd. i zastupaju klijente i iz Hrvatske i Europske unije, nema, pregledao sam cijeli Zakon, nemam ovdje odgovora jesu li i oni obvezni osigurati se na 800 tisuća kuna u Hrvatskom osiguravajućem društvu, jer se radi o tome da se šteta može naplatiti u svojoj zemlji. Dakle, na ova tri pitanja, ne zbog mene, ne zbog Kluba SDP-a, nego zbog građana Republike Hrvatske valja odgovoriti. Nesumnjivo je da je u istom članku navedeno, ako odvjetnici nisu osigurani, a oni oni su se organizirali u društvo sa ograničenom odgovornošću oni solidarno odgovaraju, ali sada više ne znam je li samo za štetu ili za sve obveze. Ovdje se kaže u Zakonu za obveze. Drugim riječima, svota na koju se osiguravaju 9 milijuna može biti i za druge stvari, jer društvo ne mora imati samo odgovornost za štete nastale iz poslovanja, može imati i druge odgovornosti, ono djeluje i na tržištu. Prema tome, vrlo važno je da dobijemo odgovore na ta pitanja, ponavljam ne radi nas u Saboru, nego radi građana i klijenata, radi kojeg donosimo ovaj Zakon. A sve ono što smo čuli jeste možda problem Hrvatskog pravosuđa ali nije problem samo ovog Zakona. Klub SDP-a očekuje da će barem u završnoj riječi predlagatelj precizno odgovoriti na pitanja koja sam postavio u ime Kluba, i od toga će zavisiti hoćemo li glasovati za ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o Državnom odvjetništvu. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Kolega Leko. Uvažena kolegica zastupnica Danica Hursa i izlaganje u ime Kluba HNS-a HSU-a, izvolite kolegice. **Hursa, lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege. Na samom početku reći ću da će Klub HNS-a HSU-a podržati Prijedlog zakona o odvjetništvu s Konačnim prijedlogom zakona, naime ovdje se radi o usklađenju pravne stečevine Europske unije sa pravnom regulativom naše zemlje. Ovo je vrlo kratak Prijedlog zakona i regulira se u četiri članka, i ovim izmjenama i dopunom Zakona o odvjetništvu usklađuju se odredbe, koje određuju osnivanje odvjetničkih društva kao društava s ograničenom odgovornošću s odredbama ovog Zakona, kojima se uvodi posebna odgovornost članova odvjetničkih društava osnovanih kao društva s ograničenom odgovornošću. To je naravno dalje usklada sa Zakonom o trgovačkim društvima te će se otkloniti različita tumačenja odredbi ovog Zakona u praksi. I u uvodnom izlaganju državnog tajnika čuli smo da ćemo izmjenama i dopunom zakona o odvjetništvu omogućiti odvjetnicima iz država članica Europske u nije provoditi aktivnosti odvjetničke profesije kao i uvjetima prekograničnih pružanja odvjetničkih usluga u Republici Hrvatskoj nakon njenog pristupanja Europskoj uniji. Kolegica Lovrin je nomotehnički uredila preko 4 amandmana 2 članka ovog Zakona i kao što sam na samom početku rekla, Klub HNS HSU-a podržat će Prijedlog ovog zakon. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegice. Na redu je uvažena kolegica Ana Lovrin i Klub HDZ-a. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu, kao što smo čuli premda je ovaj Zakon usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije prethodnim izmjenama i zadnjim iz 2009. godine, evo otvorila se potreba za dodatnim pojašnjenjima odnosno u potpunosti ugradnje pravne stečevine, koja se prije svega odnosi na pružanje usluga stranih odvjetnika u Republici Hrvatskoj da se eksplicite da su oni obavezni pružati te pravne usluge u odnosu i koje usluge i u odnosu na utvrđenja iz već važećega Zakona pa i onda kada nisu upisani u imenik stranih odvjetnika u Republici To je jedan dio usklađenja i drugi dio ovih izmjena koje se odnose zapravo na pojašnjenje i detaljnije rješenje pitanja osiguranja odgovornosti za štetu koju bi odvjetnik mogao učiniti trećim osobama, i to prije svega radi jasnijeg pojašnjenja tog osiguranja kada se radi o odvjetničkim društvima, kada su ona organizirana kao javno trgovačko društvo, odnosno kada su organizirana kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Mislim da se ovim izmjenama zapravo postiže to da se ujednači ta odgovornost, naime, i po Zakonu o trgovačkim društvima članovi javnog trgovačkog društva odgovaraju solidarno za obveze društva, međutim, kod trgovačkog društva osnovanog kao društvo s ograničenom odgovornošću društvo za svoje obveze odgovara društvo, a članovi društva ne odgovaraju osobno. Ovim zakonom kao lex specialis u odnosu na Zakon o trgovačkim društvima rečeno je da u odnosu na odvjetnička društva ovo također vrijedi osim u jednom slučaju, a to je slučaj iz članka 44. stavka 14. a koji govori što se događa u slučaju da odvjetničko društvo s ograničenom odgovornošću nema zaključen ugovor o osiguranju na najnižu svotu od 9 milijuna kuna u kojem slučaju onda članovi društva odgovaraju osobno, znači izjednačavaju se sa odgovornošću u javnom trgovačkom društvu. Naravno ostaje ovo pitanje koje je postavio kolega Leko, ali vjerojatno je i to razjašnjeno unutar Odvjetničke komore. Naime, postavlja se pitanje da u slučaju organizacije odvjetničkog društva kao društva sa ograničenom odgovornošću, zapravo stranka kojoj je nanešena šteta, ima pokriće, osiguranje na 9 milijuna kuna. U slučaju da taj ugovor nije zaključen ili u slučaju javnog trgovačkog društva, stranci ostaje da kada iscrpi osiguranu svotu od 800 tisuća kuna da odgovara osobno odvjetnik član društva. što i kako i ima li se stranka iz čega namiriti. Dakle, u nekom slučaju bi stranka odvjetničkog društva za ograničenom odgovornošću bila u povoljnijem položaju. No, ovdje prije svega treba reći da se radi o klasičnom slučaju odgovornosti za štetu po općim pravilima. Dakle, problem je utvrđivanja nastanka štete. nastanka štete. Ja mislim da ove osigurane svote su zapravo u praksi vrlo, vrlo rijetko korištene i da stranke koje su oštećene postupanjem odvjetnika, a toga ima, jer kao što smo rekli ne generalno da su svi odvjetnici lupeži, ali da u svakom žitu ima kukolja, pa tako ima i odvjetnika koji nesavjesno obavljaju svoju odvjetničku dužnost, e u tom slučaju kada je stranka oštećena ona je uglavnom neuka uglavnom vrlo teško dolazi do toga da će neki drugi odvjetnik preuzeti vođenje slučaja u odnosu na svog kolegu iz branše da bi se utvrdio nastanak štete. Dakle, ja ne znam da li ministarstvo ili Odvjetnička komora ima podatke, ali ja mislim da su ove police vrlo rijetko korištene i da se vrlo rijetko stranka namirila iz tih osiguranih svota. Ali svakako podržavamo izmjene ovoga zakona, jer one na jasniji način određuju to osiguranje, daljnji pomak su u zaštiti stranaka od odgovornosti za štetu odvjetnika, jednako tako i ovo prekogranično pružanje usluga. Dakle, mi smo postavili jedno pitanje i na odborima gdje nam se činilo to preširoko dopuštanje da strani odvjetnici bez obzira da kada se ne upišu u imenik stranih odvjetnika u RH imaju pravo pružati usluge. Tu smo prije svega mislili na zaštitu stranaka kojima pružaju uslugu, međutim je iz Odvjetničke komore da oni protiv toga nemaju ništa jer je i načelo reciprociteta vrijedi, pa tako i naš odvjetnik onda ima pravo pružanja usluga u zemljama EU bez da je upisan. A to smo dobili egzaktan i eksplicitan eksplicitan odgovor. I moram reći da i ovih nekoliko nomotehničkih amandmana su zapravo proistekli iz rasprave koja je vođena i na Odboru za zakonodavstvo i na Odboru za pravosuđe, pa su te rasprave da bi mogle biti provedene nomotehnički onda uobličene u ovih nekoliko amandmana kojima se popravlja tekst zakona. Na kraju podržavam ovaj zakon. Hvala. **Friščić, I zadnji prijavljeni klub, klub HSS-a i kolega zastupnik Stanko Grčić. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. I klub HSS-a podržati će prijedlog ovog zakona. Evo nastojat ćemo obrazložiti zbog čega. Zakon o odvjetništvu sukladno zakonodavstvu država članica EU propisao je da je odvjetničko društvo osim kao javno trgovačko društvo može osnovati i kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Međutim, odredbe ovog zakona koje uređuju odgovornost odvjetničkog društva osnovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću nisu usklađene sa ostalim odredbama ovog zakona, a koje se odnose na odvjetnička društva. Odredbe o obaveznom osiguranju od odgovornosti odvjetnika i odvjetničkih društava nisu u potpunosti dopunjene odgovarajućim odredbama o odgovornosti odvjetničkih društava. Stoga se ovim izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu usklađuju odredbe koje uređuju odvjetničkih društava kao i društava sa ograničenom odgovornošću odredbama ovog zakona kojima se uvodi posebna odgovornost članova odvjetničkih društava osnovanih kao Ovim izmjenama i dopunama zakona uskladit će se odredbe Zakona o odvjetništvu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima te će se otkloniti različita tumačenja odredbi ovog zakona u praksi. Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu provedena je prilagodba hrvatskog odvjetništva s položajem odvjetništva u EU i ovaj zakon je usklađen sa direktivama EU čime je omogućeno odvjetnicima iz država članica EU provoditi aktivnosti odvjetničke profesije kao i u uvjetima prekograničnih pružanja odvjetničkih usluga u RH nakon njenog pristupanja EU, a sve u okviru pregovora sa EU posebno se misli na poglavlje 3. Pravo poslanog nastanka i sloboda pružanja usluga. Ovim zakonom predlaže se da se izričaj iz članka 36. zakona doradi na način da se precizno naglasi da odvjetnik iz države članice EU, a koji nije upisan u imenik stranih odvjetnika na temelju članka 36.a, b i d ovog zakona smije obavljati pojedine radnje u okviru obavljanja odvjetničke djelatnosti u skladu s odredbama članka 36. stavka 1. i 2. ovog zakona. I evo samo nekoliko primjera na koje ćemo ukazati vezano na navedene članka, prije svega na članak 33. gdje se kaže da Zakon o odvjetništvu kojim se propisuje odgovornost odvjetničkih društava za pruženu pravnu pomoć strankama kao i odgovornost člana odvjetničkih društava za obaveze društava što sadašnjim zakonom nije bilo u potpunosti uređeno, kao i na članak 36.e 36.e stavak 1. Zakona o odvjetništvu na način da se sukladno preporukama Europske komisije izriče iz članka 36. stavak 1. zakona dodatno razjasni i to tako da se kod pojedinih radnji koje obavlja odvjetnik iz države članice Europske unije naglasi da se radi o slobodi pružanja usluga. Ovim zakonom se jasno propisuje obaveza da svaki odvjetnik, odnosno svaki odvjetnik u zajedničkom odvjetničkom uredu, kao i zaposleni u odvjetničkom društvu moraju osigurati od odgovornosti za štetu koju bi odvjetnik mogao počiniti trećim obavljanjem odvjetništva. Također se propisuje obaveza odvjetnika odnosno odvjetničkog društva kao i osiguravatelja da o zaključenom ugovoru o osiguranju kao i o nastalim promjenama u roku od 8 dana dužni obavijestiti komoru. Ovim člankom propisuje i obaveza da se dioničko društvo osnovano kao i društvo s ograničenom odgovornošću mora osigurati na najnižu svotu od 9 milijuna kuna po osiguranom slučaju, bez ograničenja broja osiguranih slučajeva. Stavkom 14. propisuje se da u slučaju da društvo s ograničenom odgovornošću nema zaključen ugovor o osiguranju na najnižu svotu od 9 milijuna kuna članovi društva solidarno odgovaraju za obaveze društva do visine najniže svote osiguranja propisane za to društvo. S obzirom na već date amandmane od kolegice Lovrin i svega ovog navedenog i istaknutog u raspravi klub Hrvatske seljačke stranke podržati će prijedlog ovoga zakona. Hvala lijepo. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Ovime smo i završili raspravu po klubovima jer drugih prijava nema. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, a prva se prijavila uvažena kolegica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite, kolegice. Kao što Zakon o odvjetništvu, Zakon o sudovima, dakle i slični zakoni koji su vrlo specifični i koji daju određena prava, naravno i dužnosti toj profesiji prije svega treba gledati sa stajališta zaštite građana i zbog toga ta prava i određene privilegije postoje, ne radi struke same nego prije svega radi građana. Treba napomenuti da je i u bivšem sustavu upravo odvjetništvo bilo to koje je bilo oaza slobodarstva, međutim zabrinjava činjenica da u slobodnoj Hrvatskoj pojedini odvjetnici boje se zastupati određene klijente. To je jedna pojava koja može biti i sankcionirana unutar same struke, ali to je jedna pojava koja je raširena u Hrvatskoj i koja zabrinjava zbog određene političke klime, odnosno određenih političkih moćnika na određenom području i to je nešto o čemu Vlada i vlast mora voditi računa jer očito da je to širi problem. Dalje je jedan problem o kojem je govorio kolega Leko govoreći u ime kluba SDP-a. Ne može se i ne smije dogoditi da se kvari dobar Zakon o odvjetništvu određenim izmjenama koje bi dovele do raslojavanja pojedinih odvjetnika i favorizirala, odnosno opterećivala određene odvjetnike ovisno o tome u kojem su obliku udruživanja, bilo da se radi o samostalnom odvjetniku ili oni koji su udruženi u pojedine određene oblike kako to i omogućava Zakon o odvjetništvu. Ozbiljna opasnost proizlazi upravo iz ove odredbe obveznog osiguranja koji onda nameće obvezno osiguranje za svakog odvjetnika, a posebno onda opet odgovornosti odvjetničkog društva. Treba reći da svaku odgovornost snosi i pojedini odvjetnik i to nije sporno. dvostruka obveza osiguranog slučaja nikome ne koristi, ne samo što šteti pojedinom odvjetniku, ne koristi strankama nego samo koristi osiguravajućim društvima. A mi već nekoliko puta imali smo slučajeve da favoriziramo financijske institucije bilo kojeg oblika i zbog čega. Neke dileme koje su se bile otvorile u ovom pravcu i na pojedinim odborima dobili smo drugačije tumačenje od onoga što izrijekom piše u odredbi članka 13. Dakle tumačenje je drugačije, za takve bojazni nema, međutim izrijekom norma je savršeno jasna i ona ne iziskuje nikakvo tumačenje, ni lingvističko ni teleološko niti bilo kakvo drugo. I zato ukoliko je intencija drugačija onda svakako treba na tom tragu i ispraviti ovu odredbu. Međutim, najspornija je odredba članka 2. Prije svega mi smo u izmjenama Zakona o odvjetništvu kojima smo se prilagodili standardima Europske unije i naše dužnosti naravno pa i u tom smislu i mogućnosti ustvari da i naši odvjetnici slobodno zastupaju u zemljama Europske unije i da strani odvjetnici tj. odvjetnici zemalja Europske unije mogu slobodno zastupati u Hrvatskoj. Vidite, kad je Slovenija u tom smislu prilagođavala svoje zakonodavstvo onda je stavila jednu obvezu, da ti odvjetnici moraju znati slovenski jezik. Mi to nismo tražili, zbog čega postavlja se pitanje i sada. Ali nije nam bilo dovoljno to, nego sada idemo u daljnje izmjene koje Slovenci nemaju, da zastupaju hrvatske građane ili hrvatske tvrtke ljudi koji se ne mogu legitimirati pred našim pravosudnim tijelima. Kako će se legitimirati tobože neki odvjetnik iz Europske unije koji će slobodno doći temeljem ove odredbe, ne mora biti upisan u imenik stranih odvjetnika pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori. Čime će se on legitimirati onda, da li ad hoc sucu, ostaje savršeno nejasno. Na kraju krajeva, baš me briga za te strane odvjetnike, niti nelojalne konkurencije koja se time stvara nego prije svega zaštita građana, otvara tu ozbiljnu mogućnost i u nadripisarenje jer u Europskoj uniji i u anglosaksonskim zemljama mogući su i drugi oblici pružanja pravne pomoći mimo odvjetništva što naš Zakon o odvjetništvu izrijekom zabranjuje jer sve drugo tretira se kao nadripisarstvo, sasvim opravdano i to predstavlja kazneno djelo. Sve u zaštitu klijenata. Kao što država štiti svoje građane od nadriliječnika tako ih s istim pravom i pozornošću ima pravo i dužnost i što to i čini, štititi od nadripisarstva. Eventualne neke nejasnoće koje su trebale biti možda popravljene, koje izazivaju možda opterećenje ili nekakvu veliku administrativnu prepreku trebale su biti otklonjene na drugi način, a ne oslobađanjem u upis odvjetnika odnosno u upis ovih stranaca koji se vodi pri Odvjetničkoj komori. I to jednostavno nije dobro, a sve u zaštitu kažem prava i interesa naših građana. Ja zaista tražim ovdje odgovor na koji način će ti odvjetnici koji su, koji će se legitimirati, Vi znate kad se netko upiše u imenik Odvjetničke komore točno mora označiti, dakle ne samo svoje sjedište nego i područje gdje djeluje, pa onda ide obavijest općinskim sudovima, županijskim sudovima tog područja. Naravno kad zastupa van tog svog područja donese punomoć i ima svoj pečat. Kako će to raditi ovi odvjetnici ili ja poznavajući takvu jednu situaciju da će pred sudom nam dolaziti oni koji neće moći, koji u matičnim zemljama ne mogu zastupati klijente pred sudom. Oni mogu vršiti određenu vrstu pravne pomoći, ali ne mogu nastupati pred sudom ukoliko nisu upisani u Komoru. I zbog čega? Tražim objašnjenje kakva je to prepreka da se strani odvjetnici ne žele ili da im se otklanja ta obveza upisa stranih odvjetnika u imenik Hvala lijepo. Imamo dvije prijave replike. Uvaženi kolega Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolegica Antičević Marinović potaknuli ste me u raspravi glede osiguranja štete od rizika, eventualno nastale štete. Naime, ja mislim vi ste na neki način o tom raspravljali kao to je dosta teško i naporno. Ja želim povući samo jednu paralelu sa liječnicima. Ovdje se govori o obveznom osiguranju te štete nastale, eventualne nastale štete u tom dijelu, a liječnici su isto tako u situaciji da se osiguravaju od rizika profesionalne odgovornosti. I to uglavnom velikom većinom dobrovoljno. Tu nije obvezno propisano iz razloga što su specijalizirani određeni odvjetnički uredi kako bi odmah u slučaju nastale neke nevolje da i kazneno tjeraju te liječnike. Razumijete? Radi se ovdje, dakle ja ne vidim tu neki veliki problem za odvjetnike s tim da su odvjetničke naknade i prihodi daleko veći od liječnika koji rade isto tako mukotrpan i odgovoran posao. Hvala lijepa. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Pa vrlo kratko. Uvaženoj kolegici bih replicirao u onom dijelu kada je spominjala punomoć ili odvjetničku punomoć. Mislim to je i notorna činjenica. Odvjetnik uvijek mora imati punomoć da bi nekoga zastupao. On zastupa interese stranke i to bez obzira radilo se o fizičkoj ili pravnoj osobi on mora imati punomoć da bi uopće mogao pristupiti sudu i u tom procesnom smislu poduzimati odgovarajuće pravne radnje. Međutim, u ovom drugom dijelu kada se govorilo o mogućnosti pristupanja stranih odvjetnika hrvatskom pravosuđu ili hrvatskim sudovima. Apsolutno, mene bi trebalo poduprijeti rješenje da bez poznavanja hrvatskog jezika nema pristupa hrvatskom sudu u smislu načela da je na hrvatskim sudovima službeni jezik naravno hrvatski jezik. Dakle, ja ne mogu si ni pretpostavit situaciju da netko tko ne barata ili ne govori hrvatskim jezikom dođe pred hrvatski sud i brani interese stranke koja tu koja tu mora komunicirati i sa svjedocima i sa sucima i sa svim drugim ljudima koji sudjeluju u postupku. I mislim da je tu poznavanje hrvatskog jezika nešto što mora biti bez obzira o kom se odvjetniku radilo, pa makar on bio upisan i u odvjetnički zbor strane države. Ali ako želi pristupiti hrvatskom sudu, zastupati interese stranaka na hrvatskim sudovima poznavanje hrvatskog jezika je nešto bez čega apsolutno on bez obzira o kome se radilo ne bi, u krajnjoj liniji na odgovarajući način niti mogao obavljati svoj posao. Hvala. **Friščić, Idemo dalje s pojedinačnom raspravom. Kolega Ivo Grbić. Izvolite uvaženi kolega. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu usklađuje se zakonodavstvo Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije. Ujedno se Zakon o odvjetništvu usklađuje i sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Zakonom o odvjetništvu propisano je da se odvjetničko društvo može osnovati kao javno trgovačko društvo i kao društvo sa ograničenom odgovornošću. U odredbama kojima se uređuje odgovornost odvjetničkih društava nije uređena odgovornost odvjetničkih društava osnovanih kao društva sa ograničenom odgovornošću. Stoga se ovim izmjenama uvodi posebna odgovornost članova odvjetničkih društava osnovani kao društva sa ograničenom odgovornošću. Prijedlogom se nadalje uređuje dužnost odvjetnika na osiguranju odgovornosti za štetu, propisuje se najniža osigurana svota za svakog odvjetnika kao i za društva osnovana kao društvo sa ograničenom odgovornošću. Mišljenja sam da su predložene izmjene iznimno važne da se istima afirmira odgovornost odvjetničkih društava za pruženu pravnu pomoć strankama kao također i odgovornost članova odvjetničkih društava za obveze društva. Radi navedenog podržati ću donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odvjetništvu. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. Evo vrijeme za pojedinačne prijave je isteklo, a zadnja prijava je uvaženi kolega zastupnik Josip Hvala lijepo potpredsjedniče, državna tajnice, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovo je još jedan danas zakon gdje nema mjesta previše politikanstvu, nego dapače zakon koji prije svega treba dati doprinos građanima, strankama koje koriste usluge odvjetničkih ureda na način da treba maksimalno zaštititi i stranke od odvjetničkih ureda i odvjetnika koji profesionalno i savjesno ne obavljaju svoj posao ili koji na određeni način odugovlačenjem stranke u postupku dovode do troškova koji možda u takvim postupcima ne bi bili potrebni. Sve ovo što je rečeno kroz nomotehničke amandmane prihvaćam, a sve ono što je postavljeno kao može biti i upitno treba maksimalno razjasniti ovim Zakonom pa imamo evo vremena da i kroz amandmane, ali možda da kroz pojašnjenja državnog tajnika vidimo da li to što se predlaže i od strane gospođe Antičević i od strane gospodina Tomljanovića i od gospođe Lovrin što smo čuli u raspravi zaista naši građani, stranke u postupku razumiju da li će ovaj Zakon s obzirom da ono što je napravljeno to usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije to nam je jasno, usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima i to nam je jasno. A ono što možda ostaje sporno je li stranka kad dođe odvjetnički ured treba znati sama da li se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću ili se radi o javnom trgovačkom društvu. To strankama ne možemo dati na zadatak da trebaju znati. kakav je način zaštite stranaka u postupku i zaštite stranaka od stranaka od strane odvjetničkih ureda i koja su prava stranke to svakako treba znati. I to dodatna pojašnjenja, iako postoji postojeći zakon, iako su ovo izmjene i dopune koje su usklađivanje sa Zakonom o trgovačkim društvima možda treba malo dodatno pojasniti, da li je zaista moguće da stranka naplati toliku štetu koliko joj se može nanijeti u postupku, što znači ovo što je gospođa Antičević što znači da li su svi odvjetnici i odvjetnički uredi po ovome prijedlogu zakona izjednačeni, smatramo i mislim da je došlo vrijeme da se po zakonskim propisima treba jasno to sve protumačiti, nego da još kroz neko vrijeme koje je pred nama donosimo dodatne dopune i izmjene, a imamo sad možda trenutak da to u ovome postupku učinimo. Ono što je sasvim jasno po ovome zakonu, zašto je on donijet. To je usklađivanje, on je vrlo kratak, a ova sva pojašnjenja koja su ovdje kroz raspravu proistekla, možda evo u završnoj riječi državnog tajnika da malo pojasnimo, a sam po sebi zakon je prihvatljiv i ja ga kao zastupnik prihvaćam. Hvala lijepa. lijepo uvaženi kolega. Imamo jednu prijavu replike, kolega Habek. **Habek, Mario (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo kolega Salapić je govorio o jednakosti odvjetničkih društava, ja bih se ovdje nadovezao na jedno pitanje koje sam postavio Vladi Republike Hrvatske, koje je glasilo, gdje sam tražio da mi Vlada da pojašnjenje koliko je Vlada Republika Hrvatska, zatim pojedina ministarstva, tvrtke u vlasništvu ili djelomičnom vlasništvu države platile pojedinim odvjetnicima i kojima, odnosno kojim odvjetničkim uredima i odvjetničkim društvima za pojedine usluge. Ja sam dobio jedan općenit odgovor koliko je država ukupno isplatila za te poslove, pa tako kaže da je u 2005. isplaćeno 22 milijuna kuna, u 2006. 37 milijuna kuna, u 2007. 27 milijuna kuna, 2008. 73 milijuna kuna, 2009. 79 milijuna kuna i do 30. studenog 2010. 49 i pol milijuna kuna. Mene je interesiralo u ovom odgovoru gdje se, a od Vlade nisam dobio taj odgovor, zbog čega je Vlada, o tome je govorio i kolega Burić prije toga u ime kluba, taji i nije dala odgovor poimence tko ima privilegiju da zgrće zgrće milijune za zastupanje Vlade i njenih trgovačkih društava, …/Ne razumije se./… to ta bitka protiv korupcije o kojoj toliko govori Vlada na čelu sa Jadrankom Kosor. E sad kolega Habek, ja vjerujem da niti su to bila pitanja, niti kolega Salapić može ili treba na to odgovarati. Jer ako Vlada nije na vaš odgovor ili niste njenim odgovorom zadovoljni, onda morate natrag napisati njima, a ovdje je državni tajnik, možda može i dio toga i on reći, ali uostalom treba onda se./… jedna skraćena rasprava, uzmimo to tako, pa ne znam da li kolega Salapić treba nešto odgovarati. **Salapić, Josip (HDZ)** Ja sam rekao da je ovo prijedlog zakona gdje nema mjesta politikantstvu, puta nisam ništa o tome govorio, niti sam u svojim prijedlozima i komentarima ovog zakona rekao ijednu riječ da bi se kolega mogao na ovakav način nadovezati na moju raspravu. Pa bilo bi dobro se pojedinačno javiti, pa onda u pojedinačnoj raspravi dati doprinos ovom zakonu, a politikanstvo u ovim zakonima nema mjesta. **Friščić, Josip (HSS)** Ok. Ja sam, mislim na taj način i to pojasnio, ali evo i završno se za riječ javio državni tajnik Damir Kontrec. Pa izvolite tajniče. s obzirom na kratak zakon, ja ću biti sad dug, pa ću odgovarati na sva ova pitanja, naravno koji se tiču zakona samog. članak 36.c, stavak 1. gdje se odvjetnicima iz država članica Europske unije, a koji nisu upisani u imenik odvjetnika dozvoljava obavljanje pojedinih radnji u okviru obavljanja odvjetničke djelatnosti, tu se govori u skladu s odredbom iz članka 36.c stavak 1. i 2. 36. stavak 1. govori da odvjetnik može davati savjete o pravu svoje matične države, o pravu Europske unije, o međunarodnom pravu, pravu Republike Hrvatske. pri obavljanju odvjetničke djelatnosti povezane sa zastupanjem stranaka pred sudovima u Republici Hrvatskoj odvjetnik, ovaj strani, mora djelovati zajedno s odvjetnikom koji u Republici Hrvatskoj ima pravo obavljati odvjetničku djelatnost pod nazivom odvjetnika. Dakle time ta stvar zaštićena da to mora biti u suradnji sa hrvatskim odvjetnikom. Na ovu odredbu Hrvatska odvjetnička komora nije imala nikakovih primjedbi, oni su čak s time se i suglasili. Dakle mislim da se ne potiče niti nadripisarstvo, jer tu sva radnja ide preko i u suradnji s našim odvjetnikom. Što se tiče odgovornosti za štetu i osiguranje od odgovornosti za štetu, mi smo do sada imali u članku 27., i to imamo još uvijek odredbu, stavak 3. na odvjetničko društvo na odgovarajući se način primjenjuje Zakon o trgovačkim društvima. Mi smo do sada imali mogućnost da odvjetnici obavljaju u okviru odvjetničkog društva djelatnost samo kao javna trgovačka društva. U članku 10. Zakona o trgovačkim društvima propisano je da članovi javnog trgovačkog društva odgovaraju za obveze društva, sve, dakle i obvezu za naknadu štete, ali i sve druge obveze, osobno solidarno i neograničeno cjelokupnom svojom imovinom. Sada se kao mogućnost udruživanja odvjetnika uvodi društvo s ograničenom odgovornošću. Kod društva s ograničenom odgovornošću, opet sukladno članku 10. Zakona o trgovačkim društvima, govori da on odgovara ograničeno, dakle imovinom društva. Upravo radi toga da se ne bi dogodilo da ako su se odvjetnici udružili u društvo s ograničenom odgovornošću, da bi to odgovornost društva bila do visine temeljnog kapitala društva, a vi znate koliko to može biti, je propisana, može biti različita, ali propisana je ova obveza osiguranja. Naime Zakon o obveznim odnosima u članku 1061. stavak 1. i 2. propisuje za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac, kod kojeg je radnik radio u trenutku prouzročenja štete, osim ako dokaže da su postojali razlozi koji bi isključili odgovornost zaposlenika. U ovom slučaju, ako imamo javno trgovačko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću, onda su odvjetnici zapravo zaposlenici tog društva, pa i poslodavac u ovom slučaju odgovara. Glede visine osiguranja, svaki odvjetnik, bio on samostalni odvjetnik, odvjetnik u zajedničkom uredu, odvjetnik u javnom trgovačkom društvu ili odvjetnik u društvu s ograničenom odgovornošću osiguran je na visinu do 800 tisuća po slučaju, da po slučaju, ali bez ograničenja broja slučajeva. Prihvatili smo amandman. Dakle bez ograničenja broja slučaja. Ovime, ako se odgovara u društvu s ograničenom odgovornošću, i ako bi bila odgovornost društva kao takvog za tu štetu, se sada propisuje osiguranje društva za obveze prema trećima, a radi štete koju bi mu prouzročio zaposlenik društva. Evo to je objašnjenje, i ove svote su zapravo, visine osiguranja iskomunicirane sa Hrvatskom Odvjetničkom komorom i njihovim osiguranjima koji su to radili. Dakle, po sličnim principima kao što su osiguranja od odgovornosti kod drugih djelatnosti. Ja mislim da sam odgovorio na sva pitanja. **Friščić, Ispravaka nema, prema tome stekli su se uvjeti da ovu točku zaključimo, a glasovat ćemo kada